Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Na osnovu prijavljenih poslanika sa liste, reč ima narodna poslanica Samira Ćosović.Izvolite. **Samira Ćosović** u vidu značaj privrednih društava kao pravnih lica koja obavljaju neku delatnost u cilju sticanja određene dobiti, jasno je koliko je bitno za razvoj svake privrede i poslovanja privrednih subjekata da ova oblast bude u potpunosti uređena.Takođe, imajući u vidu da je primarni spoljnopolitički cilj Republike Srbije ulazak u EU, usklađivanje našeg zakonodavstva sa propisima EU je osnova tog procesa. Tako, u skladu sa akcionim planom programa za unapređenje pozicija Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja za period 2020-2023, da bi se bolje zaštitila prava manjinskih članova društva, izvršene su određene izmene i dopune Zakona o privrednim društvima. Ovaj predlog zakona je u stvari usklađivanje sa odredbama direktive EU i stvaranje uslova za poboljšanje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke.Jedna od značajnih novina koje ovaj predlog zakona donosi je, na primer, slučaj kada privredna društva, usled nemogućnosti da ponekad utvrde ko su im akcionari kako bi mogli direktno da komuniciraju sa njima, sada posrednici imaju obavezu da na zahtev privrednog društva dostave informacije o tim akcionarima.Takođe, bitna dopuna zakona sastoji se i u preciznijem regulisanju mogućnosti iskazivanja stavova akcionara u vezi sa politikom naknada i stimulacije direktora, odnosno izvršnog direktora i članova nadzornog odbora ako je društvo dvodomno, čime se povećava korporativna transparentnost i odgovornost samih direktora.Dalje, precizirane su odredbe koje se odnose na zaključivanje poslova u kojima postoji lični interes. Sve ove promene sigurno će rezultirati većom pravnom sigurnosti, boljim uslovima poslovanja i, na kraju, poboljšanjem investicione klime u Srbiji.Pored

i Srbija su zaključile veći broj sporazuma, a Sporazum o poljoprivrednim proizvodima je zaključen 2009. godine. Izmena navedenog sporazuma odnosi se na preciziranje pojma države države EFTA, tj. pozivanje na države EFTA smatra se pozivanjem na Norvešku.Potrebno je istaći da Norveška i Srbija imaju dugogodišnje dobre i prijateljske političke i ekonomske odnose. Robna razmena je dobra, a najveća norveška investicija u Srbiji je kupovina mobtel mreže od strane „Telenora“ i iznosila je 2006. godine 1,5 milijardi evra.Takođe, Norveška u velikoj meri kroz različite donacije i projekte obezbeđuje značajna sredstva razvojne pomoći u Srbiji. Tako, na primer, juna ove godine sa ukupno 100.000 dolara Kraljevina Norveška je podržala preduzetnike iz oblasti poljoprivrede, kako bi povećali svoje kapacitete održivosti i konkurentnosti na tržištu.Prema zvaničnim podacima Kraljevine Norveške, ona ima otprilike svega 4% obradivog zemljišta u odnosu na ukupnu površinu.

Ipak, Norveška je oduvek pridavala veliki značaj razvoju poljoprivrede kroz velike subvencije poljoprivrednim proizvođačima i racionalnim i domaćinskim odnosnom prema svojoj proizvodnji.Taj njihov sistematičan odnos prepoznat je i na globalnom nivou, pa su Norvežani osnivači Svetskog trezora semena kojim upravlja Ministarstvo poljoprivrede i hrane. U pitanju je najveća banka biljnih gena na svetu, otvorena da u slučaju ratova ili velikih katastrofa spasi biljni svet od uništenja, čuvajući uzorke semena iz svetske zbirke useva.Srbija useva.Srbija se priključila ovom projektu tako što je ove godine deponovala 96 najznačajnijih domaćih sorti pšenice, ječma, ovsa i raži, koje je odabrao Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

sveta.Smatram da je ovaj potez Republike Srbije jako važan, jer, kao što je to Tomas Džeferson rekao, poljoprivreda je naše najmudrije bavljenje jer će na kraju najviše pridoneti stvarnom bogatstvu, dobrom moralu i sreći.S

je jedan od programskih ciljeva moje stranke Socijaldemokratske partije Srbije zalaganje za održivu poljoprivrednu proizvodnju, bolji kvalitet i što veću zdravstvenu bezbednost hrane. Smatramo da je interes Srbije da prilagodi svoju poljoprivredu standardima svoju poljoprivredu standardima i propisima EU, zato što je evropsko tržište zapravo i naše tržište i naš najbolji kupac poljoprivrednih proizvoda.Zato će Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije u danu za glasanje podržati sve predloge zakona koji su na današnjem dnevnom redu. Zahvaljujem.

danas su pred nama izmene i dopune Zakona o privrednim društvima i osnovni cilj tih izmena je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja za razvoj privrede Republike Srbije i poslovanje privrednih subjekata u našoj zemlji.Srbija zemlji.Srbija se obavezala da će u svoj pravni sistem preuzeti tekovine EU iz oblasti korporativnog prava sa kojima naši domaći propisi još uvek nisu potpuno usaglašeni. Zakon o privrednim društvima uređuje pravni položaj privrednih društava, njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.Iz podataka APR-a vidimo da preduzetnici čine oko 70% vlasničke strukture naše privrede. Za tržišnu privredu najbitnija je sloboda poslovanja, tako da vremenom neki privredni subjekti nastaju a neki i prestaju da postoje.

a broj preduzetnika za 11%, što je pokazatelj značajno povoljnije klime za poslovanje i jako velike brige države u smislu pravne sigurnosti, kao i raznih olakšica na početku svakog biznisa u smislu raznih subvencija i start-ap kredita itd.Po nekim procenama, prosek zaposlenih kod naših preduzetnika je 2,4 zaposlena a kada bi se to povećalo na evropski prosek od 4 zaposlena to bi značilo još pola miliona novih radnih mesta i naravno veliki doprinos povećanju BDP-a.Srbija je lider u regionu kada je reč o broju otvorenih radnih mesta, kroz projekte stranih direktnih investicija. U našoj zemlji osnivač bilo koje forme privrednog društva može biti i strano, fizičko lice ili strano pravno lice. Takođe, strano fizičko lice može se registrovati kao preduzetnik bez ikakvih dodatnih uslova, naravno, potreban je samo privremeni boravak tog lica.Neka lica.Neka istraživanja pokazuju da nešto preko 30.000 privrednih društava u prošloj 2020. godini nije imalo nijednog zaposlenog lica kod nas. Najviše ovakvih firmi ima u sektoru trgovine, prerađivačke industrije, stručnoj i naučnoj delatnosti i u građevinarstvu. Najčešće su to firme koje žele da određene poslove završe u kratkom roku, da smanje troškove po osnovu nameta za rad, a jedan deo ovakvih kompanija služi za odrađivanje poslova iz sive zone, tzv. fantomske firme.Predloženim izmenama Zakona Vlada namerava da konkretizuje postojeće odredbe, predvidi nove propise kojim se povećava kontrola nad radom privrednih društava i uvede nove mehanizme i institute u zakonsku regulativu rada privrednih subjekata. Izvesno je da će ove nove izmene Zakona u najznačajnijoj meri unaprediti položaj manjinskih akcionara u ostvarivanju njihovih prava i povećati transparentnost u finansijskim rashodima društva.Postoji ovaj problem kod privrednih društava da ne mogu da identifikuju svoje akcionare i krajnje korisnike. Njihova identifikacija je preduslov za direktnu komunikaciju između njih i rukovodstva društva. U tom smislu, za akcionare je predviđena obaveza da dostave svoje potpune podatke o kojima poseduju akcije.U cilju sprečavanja mogućnosti zloupotreba ovlašćenih lica zakonom se uvodi i obavezna politika naknada o dvodomnim privrednim društvima. Ta naknada treba da sadrži potpune podatke o zaključenim ugovorima, strukturu naknada, broj akcija, sve fiksne i varijabilne delove naknada.Uz politiku naknada povećana je mogućnost pristupa informacijama zaradi direktora i članova Upravnog odbora. Na zahtev lica koja poseduju najmanje 5% akcija biće omogućeno da dobije informacije o zaradama organa upravljanja.Sa druge strane, postavlja se čvršći okvir za rukovodstvo privrednih društava, kako bi se sprečilo da u poslovanju lični interesi organa uprave društva budu iznad interesa samog društva.Nove izmene zakona donose i olakšanje da preduzetnike kojima je zabranjeno obavljanje delatnosti. Oni će moći da registruju promenom delatnosti kako bi zadržali aktivni status u cilju nastavka ostvarivanja prihoda i tako nastavili da za sebe i svoje porodice obezbeđuje koji u naziv svoje firme želi da stavi ime države Srbije moraće da plati taksu od preko 500.000 dinara, što je duplo više nego do sada. Oni koji hoće da stave ime grada u svoj naziv ta taksa će zavisiti od tarifnika koji propisuju lokalne samouprave, recimo, u Beogradu, Novom Sadu ovaj namet iznosi preko 100.000 dinara.U svakom slučaju, izmenama zakona će se postići veća transparentnost i pravna sigurnost, a samim tim će se i poboljšati uslovi poslovanja i unaprediti investiciona klima.Kada su u pitanju izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, radi se o usklađivanju sa odredbama izmenjenog Protokola B o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom i metodama administrativne Srbija sa svakom državom EFTA zaključuje sporazume o poljoprivrednim proizvodima na bilateralnoj osnovi. Ovo će biti peta zemlja sa kojom se potpisuje ovakav sporazum kao deo instrumenata za uspostavljanje zone slobodne trgovine Srbije i država EFTA.Inače, Srbija sa Norveškom ima iskren partnerski odnos u procesu naših integracija u EU, a od 2008. godine, pa do danas, Kraljevina Norveška je Srbiji omogućila 100 miliona evra besplatne podrške za razvoj.Kraljevina Norveška podržala je ujednačeni razvoj manje razvijenih gradova i opština i osnaživanje nacionalnih institucija sa više od osam miliona evra tokom poslednje tri godine kroz Projekat „Norveška za vas“.Kroz različite projekte preko 200 osoba je dobilo zaposlenje. Preko 300 nezaposlenih na predlog svoje veštine za zapošljavanje, 160 mikro i malih preduzeća su unapredili svoje poslovanje, dok je infrastruktura poboljšana u devet opština, čime je oko 50.000 građana dobilo poboljšane uslove života.Norveška je podržala jačanje našeg zdravstvenog sistema jedinice intenzivne nege nabavkom 20 respiratora i drugih uređaja u maju i junu prošle godine kada je to bilo najpotrebnije za našu zemlju.I zaista Norveška dosledno podržava naš društveno ekonomski razvoj već mnogo godina kroz različite programe, na različite načine i saradnja naše dve zemlje zaista je jedan primer uspešnog partnerskog odnosa.Kada je u pitanju Predlog odluke o izboru dva člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, vidimo da se radi o izboru kandidata koji apsolutno ispunjavaju sve uslove i nadamo se da će nastaviti da daju svoj doprinos da ova veoma značajna institucija nastavi uspešno da radi.Predlozi odluke za izbor predsednika članova Komisije za hartije od vrednosti za nas su prihvatljivi. Tu se radi o mladim, iskusnim stručnim ljudima i mi ćemo podržati ove predloge. Svakakao sve tačke današnjeg dnevnog reda poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati. Hvala.

Poštovana potpredsednice Kovač, uvažena ministarka Čomić sa saradnikom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u svom izlaganju ću se osvrnuti na Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koji je Narodnoj skupštini podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Javne nabavke su značajan instrument razvoja savremenih država, jer institucijama omogućavaju objektivno i transparentno pribavljanje dobara, usluga i radova uz podsticanje odgovornog trošenja budžetskih sredstava.Obzirom

Najvažniji ključni principi od kojih zavisi efikasnost javnih nabavki su ekonomičnost upotrebe javnih sredstava, obezbeđivanje konurencije i transparentnost. Javne nabavke imaju veliki značaj, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.U EU predstavljaju značajno tržište.

U Republici Srbiji je prema podacima iz godišnjih izveštaja Kancelarije za javne nabavke u 2020. godini po sprovedenim postupcima javnih nabavki zaključeno 135.000 ugovora ukupne vrednosti blizu 400 milijardi dinara.Ovaj podatak sam po sebi ukazuje na izuzetan značaj sistema javnih nabavki, kao i važnost nezavisnih tela koja unapređuju, usmeravaju i prate javne nabavke. Tu pre svega mislim na Kancelariju za javne nabavke i na Republičku komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.U programu razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period od 2019. godine do 2023. godine kao opšti cilj definisan je dalji razvoj modernog i efikasnog sistema kroz punu primenu elektronskih metoda komunikacije, uz posledično poboljšanje efikasnosti i transparentnosti i smanjenje rizika od neregularnosti.Veliki korak ka ostvarenju svih definisanih ciljeva je svakako uspostavljanje portala javnih nabavki. Naime, obavezna elektronska komunikacija i uspostavljen portal doprinose većoj efikasnosti sprovođenja postupaka.

standard.Pojednostavljena procedura preko portala smanjuje i troškove priprema ponuda, što za posledicu ima povećanje interesa privrednih subjekata, a naročito malih i srednjih preduzeća, za učestvovanje na tržištu javnih nabavki, što dalje doprinosi većem nivou tržišne konkurencije i povećanju prosečnog broja ponuda u postupcima.Kao što je poznato, republička Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o svom radu sačinjava godišnji izveštaj do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.Prema podnetom Izveštaju o radu za 2020. godinu, o kojem smo imali priliku da raspravljamo u junu ove godine u plenumu Narodne skupštine, mogli smo se uveriti u vrlo kompleksne i složene aktivnosti koje je sprovodila Komisija, kao samostalan i nezavistan organ Republike Srbije koji obezbeđuje zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.Mišljenja sam da je važno osvrnuti se na neke nepravilnosti u postupcima javnih nabavki koje su učestale i koje se pojavljuju u kontinuitetu već duži vremenski period, a koje je republička komisija zapazila i kao takve istakla u podnetom izveštaju prilikom rešavanja po podnetim zahtevima.Sve naznačene nepravilnosti se odnose na izradu konkursne dokumentacije sa nejasnom sadržinom koje ne omogućava ponuđačima da pripreme prihvatljive ponude na osnovu kojih bi se isključila subjektivnost u postupanju naručioca prilikom ocene ponuda.Nepravilnosti se odnose i na tehničke specifikacije koje su diskriminatorskog karaktera. Naravno da ovo utiče na ograničeni krug potencijalnih ponuđača i sužava konkurenciju, što predstavlja lošu praksu u sprovođenju postupaka javnih nabavki i kosi se sa osnovnim načelima obezbeđivanjima konkurencije i zabrane diskriminacije u postupcima javnih nabavki.Konstatovane nepravilnosti u podnetom izveštaju po svojoj prirodi i značaju zahtevaju da se u razmeni iskustava i znanja u ovoj oblasti sa drugim državnim organima preduzmu mere koje smanjuju učestalost pojavljivanja ovih nepravilnosti, povećavaju konkurentnost i eliminišu diskriminaciju, kako bi se povećala efikasnost i efektivnost, odnosno unapredio celokupan sistem javnih nabavki.Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je 14. jula 2021. godine doneo odluku o pokretanju postupka i raspisivanju javnog konkursa za izbor dva člana republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima postupcima javnih nabavki, s obzirom na to da im mandat od pet godina ističe 27. decembra ove godine.Nakon sprovedenog izbornog postupka, Odbor je na 45. sednici, održanoj 19. oktobra, razmotrio Izveštaj Radne grupe za sprovođenje postupaka po javnom konkursu, razgovarao sa svim prijavljenim kandidatima i nakon obavljenih razgovora utvrdio je Predlog odluke o izboru dva člana, tako što je predložio Jelenu Stojanović i Svetlanu Ražić za članove Komisije. Napominjem da su predložene kandidatkinje članice Komisije i u aktuelnom mandatu.Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara je mišljenja da predložene kandidatkinje Jelena Stojanović i Svetlana Ražić ispunjavaju sve profesionalne uslove za izbor člana republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, stoga ćemo u danu za glasanje podržati njihov izbor. Zahvaljujem. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Reč ima potpredsednik Narodne skupštine, Stefan Krkobabić. Uvažena potpredsednice Kovač, uvaženi potpredsedniče Tvrdišiću, uvažena ministarko Čomić, predstavnik našeg poslaničkog kluba i predsednik poslaničkog kluba uvaženi narodni poslanik Hadži Milorad Stošić je sveobuhvatno danas govorio o svim zakonskim rešenjima a ja ću se, pre svega, u svom nastupu dotaći Zakona o potvrđivanju i izmeni Sporazuma sa Kraljevinom Norveškom.Najpre da obrazložim zašto će poslanička grupa PUPS - "Tri P" podržati Zakon o potvrđivanju izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške.Kada je reč o očuvanju tzv. vrednosti EU, smatra se da je na čelu te misije jedna zemlja koja uopšte nije članica EU, a to je upravo Kraljevina Norveška. je, recimo, članica NATO pakta, ali to građane te zemlje nije sprečilo da čak dva puta na referendumu odbace članstvo u EU, a smatra se da i danas više od 70% Norvežana ne želi ulazak te zemlje u Norveška je na drugoj strani ušla u tzv. evropski ekonomski prostor, postala deo jedinstvenog tržišta i primenjuje i sledi gotovo tri četvrtine evropskih direktiva.

EU.Norveška plaća svoj pristup unutrašnjem tržištu EU velikim grantovima za 15 ekonomski slabije razvijenih članica EU.Zbog čega nam je razvijanje i produbljivanje odnosa sa Kraljevinom Norveškom još posebno važno? Reč je o Kući norveško-srpskog, nekada jugoslovensko-norveškog prijateljstva, izgrađenoj 1987. godine, u znak prijateljstva Srba i Norvežana, iskovanog u teškim godinama Drugog svetskog nemački fašisti su 1942. godine iz beogradskih logora Banjica i Sajmište odveli u Norvešku 4.208 logoraša, a od toga 3.841 Srbina, kako bi na severu te zemlje prema Finskoj, odnosno Sovjetskom Savezu, gradili puteve i pruge, tzv. "krvavi put".

Mi u Norveškoj veoma cenimo prijateljstvo dva naroda i rado na ovaj način upućujemo svoje pozdrave i najbolje želje.Ovo su samo neki od dodatnih razloga zbog kojih će PUPS kao partija koja baštini antifašističku tradiciju naše zemlje i naroda, kao i poslanička grupa PUPS - "Tri P", podržati izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške.Da podsetimo, reč je o sporazumu iz sklopa akata koji dalje bilateralno uređuju odnose u oblasti slobodne trgovine između Republike Srbije i država EFTA, kao što su, osim Norveške, Island, Švajcarska i Lihtenštajn, zemlje koje takođe nisu članice EU.Kao što je to na početku svog izlaganja pomenuo i predsednik poslaničkog kluba PUPS i ovaj sporazum i ostale akte iz današnjeg dnevnog reda ćemo podržati. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Adrijana Pupovac. **Adrijana Pupovac** Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Ministarka sa saradnikom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, drage građanke i građani Republike Srbije, pred nama je izuzetno važan Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, predložen u cilju unapređenja pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke koja će se postići unapređenjem pozitivnih praksi i propisa u svih deset oblasti koje prati referentna lista.Svetska banka prati uslove poslovanja u 190 zemalja sveta. Naši građani treba da znaju da je na rang-listi Svetske banke 2020. godine Republika Srbija u oblasti zaštite manjinskih akcionara ostvarila napredak za 46 mesta, tj. u odnosu na 2019. godinu kada je bila na 83. mestu, u 2020. godini je rangirana na 37. mestu.U

čija je neto dobit u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu povećana 2,6 puta.Moram

Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, razni tadićevci, đilasovci, jeremićevci predlagali da umesto eksploatacije ruda bakra i zlata sadimo kikiriki i da rudarsko-topioničarske pogone preinačimo u radionice za izgradnju stolica i nogara za stolove. I tako prepušteni, svi smo bili taoci njihove neodgovorne, osione, bahate

Onda je, zahvaljujući narodu, na vlast došao Aleksandar Vučić, koji je umesto gašenja svetla sa kooperativnim investicionim partnerima iz Narodne Republike Kine uspeo da obezbedi za naše građane i našu decu sigurniju, ali i svetliju budućnost.Zbog naših građana moram da ponovim sve ovo, da nikada više nijedan grad u Srbiji ne doživi nekadašnju sudbinu Majdanpeka i Bora, manifest proklamovanih krajnjih ciljeva neodgovorne demokratske vlasti. Zato sam sigurna da će građani Borskog okruga, ali i čitave Srbije na predstojećim izborima svojim glasom čvrsto stati u odbranu sebe i svojih porodica i pružiti podršku najvećem srpskom državniku Aleksandru Vučiću i SNS.Da je najveći savremeni državnik pokazuje i činjenica da u društvu sa ograničenom odgovornošću „Srbija Ziđin Koper“ kontrolni paket ima i Vlada Republike Srbije u visini od 37% vlasništva. Borani su svesni da problemi nisu nastali preko noći i da se isto tako brzo ne mogu rešiti, ali rekonstrukcijom topionice, koja je u toku, izgradnjom zelenog rudnika poboljšaće se zaštita životne sredine koju već prati kvalitetniji životni standard građana.Zahvaljujući uspešnom poslovanju „Ziđina“ uvećan je i budžet grada Bora,

poboljšanje elektrifikacije, izgradnja sistema za prečišćavanje kiselih voda Bora i Majdanpeka koji leže na Borskoj reci i reci Timok, ojačanje sporta u gradu i selima i, što je najvažnije, podignut je životni standard meštana, što pokazuje podatak da je ostao izuzetno mali broj nezaposlenih žena i gotovo da nema proizvodnog zanimanja ni u Boru, ni u Majdanpeku koje nije uposleno.Zahvaljujući ulaganju „Ziđina“ u RTB Bor, prosečna plata u toj kompaniji za 5.500 zaposlenih danas iznosi 98.200 dinara, sa daljom tendencijom rasta. Zaposleni u rudniku su konačno i dočekali zasluženu zaradu, čak sam mišljenja da će u narednom periodu grad Bor po visini zarada biti na prvom mestu, iza svih beogradskih opština.Prihod budžeta Republike Srbije od rudne rente povećan je tri puta, sa tri na devet miliona evra godišnje.Dana 22. oktobra 2021. godine nadomak Bora Aleksandar Vučić je sa kineskim partnerima otvorio prvi zeleni rudnik bakra i zlata u Republici Srbiji „Čukaru Peki“, što podrazumeva korišćenje moderne tehnologije prilikom iskopavanja rude i najveće standarde u oblasti zaštite životne sredine.Otvaranje novog rudnika, pored građana Borskog okruga, gde se očekuje zaposlenje više od 1.200 ljudi, benefit očekuje i Narodna banka Srbije, kojoj će se omogućiti kupovina zlata po povoljnim cenama, a samim tim i uvećanje zlatne rezerve. Otvaranje novog rudnika utiče i na rast BDP-a, dok će deo, kao i udeo proizvodnje bakra biti uvećan za 18%, što što će Republiku Srbiju u narednom periodu svrstati na drugo mesto po proizvodnji bakra u Evropi, odmah posle Republike Poljske.Koliko o svojim građanima brine naš predsednik, ali i članovi Vlade, u ovom slučaju prvenstveno ministarka privrede, upravo pokazuje i današnji Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, čijim će se usvajanjem, pored poboljšanja zaštite manjinskih članova društva, postići veća transparentnost, ali i pravna sigurnost, poboljšati uslovi poslovanja i inicijative koje su početni korak u stvaranju povoljne investicione klime u Republici Srbiji, povoljne investicione klime u Republici Srbiji, znači priliva stranih investicija.Zato će poslanička grupa Aleksandar Vučić, za ono što je nama najsvetije – za našu decu, u danu za glasanje pružiti punu podršku predloženom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, što predlažem i ostalim poslanicima, bez obzira kojoj poslaničkoj grupi pripadaju. U to ime, živeo predsednik Aleksandar Vučić, živeo Borski upravni okrug, živela pristojna Srbija! Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Dijana Radović.Izvolite. Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, uvažena ministarka sa saradnikom, koleginice i kolege narodni poslanici, uvek je afirmativno i dobro kada u Narodnoj skupštini Republike Srbije govorimo o tačkama dnevnog reda koje se odnose na sporazume o saradnji, što pokazuje proaktivnu ulogu i želju svih organa i institucija u našoj državi da unapređuju saradnju sa različitim zemljama iz najrazličitijih oblasti.Ono što bih na samom početku rekla jeste da ću, kao što je i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS Uglješa Marković rekao, govoriti o Sporazumu o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške.Na samom početku, podsetila bih i da su bilateralni odnosi između Republike Srbije i Kraljevine Norveške uspostavljeni još davne 1917. godine. Ono što je za nas važno jeste da prijateljstvo između Srbije i Norveške datira i pre toga, tačnije kada je grupa norveških lekara i medicinskih sestara dobrovoljno došla u Srbiju da pomaže u bolnicama tokom Balkanskih ratova i tokom Prvog svetskog rata.Naravno, opštepoznata je činjenica i da je naše prijateljstvo dodatno učvršćeno tokom Drugog svetskog rata, kada su Norvežani i Norvežanke nesebično pružali pomoć jugoslovenskim ratnim zarobljenicima u nacističkim logorima.Naše bilateralne odnose i danas karakteriše pozitivna dinamika političkog dijaloga, karakterišu ih dobri odnosi, ali i postojanje obostranog interesa za unapređenje svih vidova saradnje.Moram da kažem da poslednjih godina ono što je izuzetno važno, a to je da je sa političke sfere, odnosno sa političkog plana saradnje, kao i sa ekonomskog, ta saradnja između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, prelila se i na oblast kulture. Zato moram da pomenem i jednu manifestaciju koja je zapravo, jeste mesec norveške kulture koji se održava u Beogradu, kao i u drugim gradovima i zove se „NOktobar“.Kada

Ova kuća jeste spoj sprske i norveške kulture, simbolizuje srpsku tradicionalnu brvnaru, ali i vikinški brod, spojene u jednu celinu, i samim tim, simbolično predstavlja čvrsto prijateljstvo naša dva naroda.Ono što je možda najznačajnije danas za nas, kada govorimo u plenumu, jeste da pomenemo da je Norveška godinama unazad dosledno podržavala razvoj društveno-ekonomskog napretka napretka Srbije i da je u poslednjih 15 godina, imali smo danas priliku ovde više puta da čujemo, zapravo, jedan od najvećih bilateralnih donatora. Norveška je kroz različite donacije, kroz različite programe, kao i kroz različite grantove, nevladinim organizacijama donirala Srbiji kroz tehničku pomoć više od 200 miliona evra razvojne pomoći.Važno je podsetiti da je Norveška takođe, pružila pomoć Srbiji kada nam je bila potrebna pomoć od štete koja je nastala usled poplava, kao i za borbu sa migrantskom krizom. Najnovije što možemo pomenuti kada je Norveška saradnja u pitanju, jeste da nam je Norveška u ovim teškim vremenima, kada je i sama suočena sa zdravstvenom krizom, na početku pandemije donirala iznos od pet miliona evra.Zaključivanjem ovih bilateralnih sporazuma, odnosno, bilateralnog sporazuma sa Kraljevinom Norveške, a odnosi se na poljoprivredne proizvode, zapravo prethodili su i bilateralni sporazumi sa svim drugim članicama EFTA država, odnosno sa Švajcarskom, Islandom i Lihtenštajnom. Važno je da je ovim bilateralnim sporazumima prethodio i Sporazum o slobodnoj trgovini, koji je zaključen 2009. godine a stupio na snagu 2010. godine, čime je uspostavljena zona slobodne trgovine između upravo ovih država i naše zemlje.Ovaj Sporazum, kao i svi ostali sporazumi koje Republika Srbije ima sa članicama EFTA država, omogućavaju izvoz srpskih proizvoda bez carina i samim tim doprinose da se naši poljoprivredni proizvodi bolje pozicioniraju imajući u vidu da je ovo tržište koje broji 13 miliona stanovnika. Ovi sporazumi takođe, jesu značajni za sve naše poljoprivredne proizvođače, jesu značajni za sve naše izvoznike, pre svega zato što doprinose boljem pozicioniranju Srbije na evropskom tržištu, ali i u režim slobodne trgovine.Smatram trgovine.Smatram da je izuzetno važno kada je u pitanju saradnja sa Norveškom da pomenem i aktivnost koja je bila proteklog meseca, a to je da je Srbija prvi put deponovala svoje poljoprivredno seme u svetski trezor semena, koji se nalazi uz Svalbardu. Arhipelag Svalbard zapravo se i nalaz negde na pola puta između kopnenog dela Norveške i Severnog pola, i upravo je tu smeštena globalna banka semena, i predstavlja svojevrsnu bazu podataka, jedinstvenu bazu semena iz čitavog sveta, odnosno, skoro svih zemalja sveta.Srbija sveta.Srbija je u ovaj trezor deponovala 96 najznačajnijih poljoprivrednih kultura, tu pre svega mislim na pšenicu, ječam, ovas i raž, koji je odabrao Institut za ratarstvo i povrtarstvo, i na taj način doprineli smo globalnim naporima da se postigne, obezbedi prehrambena prehrambena bezbednosti budućih generacija. Na ovaj način mi smo uspeli da sačuvamo one najdragocenije poljoprivredne kulture koje su gajene na našim prostorima, i pre svega, ovo su autohtone sorte, a nalaze se na našim prostorima.Upravo kada govorimo o sistemskim strateškim ulaganjima u naš agrarni sektor, važno je da nastavimo sve one aktivnosti koje smo do sada sprovodili, kao bi naša poljoprivreda bila što produktivnija, što efikasnija, i kako bila što više otporna na klimatske tim smatram da naši poljoprivredni proizvođači, da bi nastavili i odgovorili izazovima savremenog društva, da bi zapravo odgovorili na zahteve modernih potrošača moramo da ih podstičemo stalno da se što više udružuju, da što više ulažu i utiču, primenjuju novu tehnologiju i to jeste važna stvar, jer perspektiva naše poljoprivredne proizvodnje i nije samo zadovoljenje naših domaćih potreba, perspektiva naše poljoprivredne proizvodnje jeste upravo upravo izvozna orjentacija i to ne samo sirovina već, izvozna orjentacija gotovih proizvoda.Zato je izuzetno važno saradnja koju danas ostvarujemo sa mnogim zemljama sveta, a kada je u pitanju oblast poljoprivredne kulture, važni su i ovi koraci koji danas postižemo, a kada je u pitanju ovaj sporazum sa Norveškom, jer na taj način otvarajući nova tržišta mi doprinosimo da naši poljoprivredni proizvodi budu i dostupni i više zastupljeni na najzahtevnijim tržištima sveta.Samim tim samo takvim aktivnostima mi ćemo i uspeti ono što želimo, a to je da poljoprivreda ne bude samo razvojna šansa već da bude naš razvojni prioritet.Na samom kraju kada već pričamo o prijateljstvu i saradnji između država, znamo da je prijateljstvo i saradnja, nije potrebno samo ga sklapati, potrebno ga je stalno i negovati i upravo u tom smislu naša saradnja i naše prijateljstvo sa Norveškom najbolje ćemo negovati daljim unapređenjem bilateralnim odnosa, daljim unapređenjem kako na političkom planu, tako i na ekonomskom. Upravo danas ovaj sporazum o poljoprivrednim proizvodima doprineće boljoj i većoj spoljno-trgovinskoj razmeni i to jeste važan segment sveukupne privredne i ekonomske saradnje koju dve zemlje mogu imati.Zato će poslanička grupa SPS glasati za sve tačke koje su na dnevnom redu, jer verujemo da je upravo unapređenjem normativnog okvira zapravo doprinosimo boljem unapređenju privrednog ambijenta naše zemlje. Zahvaljujem

imali smo priliku da čujemo u uvodnom izlaganju od strane ministarke važnosti Zakona o privrednim društvima.Ovaj zakon još jedan je od pokazatelja da SNS radi u interesu građana. Svima nama je jasno da privreda predstavlja važan ekonomski pokretač. Ekonomski pokazatelji i podaci o privrednom rastu su jasni. To su stvari koje su merljive i jasno se vidi koliko smo uložili u putnu infrastrukturu, energetiku, ekologiju. O tome govore i međunarodne finansijske institucije.Zakon o privrednim društvima veoma je važan za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, za razvoj privrede Republike Srbije i poslovanje privrednih subjekata. Ovim zakonom jasno se definišu naknade direktorima i nadzornim odborima koji utvrđuju nadležni organi privrednog društva, a ujedno daje se i mogućnost akcionarima da daju svoje stavove u pogledu politike naknade.Takođe, naknade.Takođe, ovaj zakon reguliše pravne tekovine EU sa domaćim zakonima u oblastima korporativnog prava sa kojima naši zakoni do sada nisu bili usaglašeni. Ovim zakonom se štite i pravni okvir manjinskih članova društva. Privredna društva su nosioci privrednog razvoja i svakako da jeste naš zadatak da radimo na unapređenju njihovog položaja.Smatram da je od velike važnosti poseta ministarke ministarke privrede privrednicima širom Srbije. U razgovorima sa njima o problemima sa kojima se oni susreću i podsticaji koje država daje našim privrednicima su i te kako od velikog značaja.Unapređenjem poslovnog ambijenta daje se još jedna mogućnost da zadržimo mlade ljude u Srbiji, i svakako da je najlepše i najvažnije raditi u svojoj zemlji.Vlada Republike Srbije, zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem radi na unapređenju naše privrede. Stvaramo pozitivnu klimu za dolazak stranih investitora, ali ujedno vodimo računa i o domaćim Kroz razne vidove podrške u ovim teškim vremenima država je pomogla privrednicima i na taj način sačuvali smo radna mesta.Kroz podsticaje preduzetništvu pomogli smo našim privrednicima, odnosno država je pomogla našim privrednicima u kupovini mašina, u adaptaciji poslovnog prostora, u adaptaciji magacinskog prostora, u kupovini kompjuterske opreme. Takođe, održani su razni vidovi seminara i obuka.

U ovim teškim vremenima kada se ceo svet bori sa krizom izazvanom korona virusom, strani investitori nastavljaju sa ulaganjem u našu zemlju. Smatram da je to najbolji pokazatelj koliko neko veruje u budućnost naše zemlje.Ukupan zemlje.Ukupan nivo stranih direktnih investicija u Republici Srbiji iznosi više od tri milijarde i 140 miliona evra. To je najbolji pokazatelj da je Srbija šampion u privlačenju stranih direktnih investicija.Predsednik Vučić otvorio je više od 230 fabrika širom Srbije. Do kraja godine u Kragujevcu „Škoda“ pokreće proizvodnju tramvaja. Obezbediće se nova radna mesta u Šumadiji, ali i nove prilike za domaće proizvođače.Ekonomske mere koje smo sproveli tokom prošle godine i koje sprovodimo i tokom ove godine radi sprečavanja posledica pandemije iznosile su osam milijardi evra, a sve u cilju boljeg životnog standarda naših građana.Sve ovo o čemu sam ja danas pričala, svakako da se nije desilo preko noći. Iza ovoga stoji odgovorna politika predsednika Aleksandra Vučića. Njegova borba za građane Srbije je svakodnevna. Očekuje nas povećanje penzija i plata.Penzije će po švajcarskoj formuli biti uvećane za 5,5%, a plate zaposlenima u javnom sektoru biće uvećane za 7%, dok će plate zaposlenih u zdravstvu, vojsci, socijalnoj zaštiti biti uvećane za 8%.Znaju građani Srbije i vide gde je Srbija bila 2012. godine, a gde je Srbija danas. Znaju građani da je naša zemlja danas poštovana kako u regionu, tako i u svetu. Ekonomski jaka, da politika koju sprovodi predsednik Vučić obezbeđuje održivi privredni rast i regionalnu stabilnost, dok se politika opozicije ogleda u svakodnevnim napadima na predsednika Vučića i njegovu porodicu.Kao

Svi mi danas znamo da papir trpi sve i da su to pusta obećanja. Sigurna sam da građani Srbije znaju kako se živelo u vreme Dragana Đilasa i niko od nas ne želi da nam se to vreme ponovo vrati.Svoje vrati.Svoje današnje izlaganje završiću rečenicom predsednika Vučića – ovo je drugo lice Srbije. Sve o čemu smo sanjali postaje stvarnost.Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić.Hvala.

reguliše se njihova unutrašnja organizacija, način nagrađivanja, način kontrole akcionara, način preuzimanja.Nama su privredna društva jako važna. Privredna društva su ta društva koja stvaraju novu vrednost, koja zapošljavaju stotine hiljada ljudi, privredna društva su ta koja

da se osnivaju nova privredna društva, da postojeća imaju još bolje uslove i ostvaruju još bolje poslovne rezultate.Međutim, ono što mene iznenađuje to je da se politika koja se sprovodi ovde unazad devet godina i neki mesec neprestano napada, neprestano kritikuje, neprestano pronalaze mane tzv. neprestano, nepravedno, nekorektno, neistinama napadaju.Meni je potpuno svejedno da li to radi Đilas, da li to radi Tadić, da li to radi Šolak, da li to radi Vuk Jeremić. Za mene su oni potpuno isto, to je bivši režim. Oni su za mene Demokratska stranka, ni jedna druga stranka, a to što su se oni međusobno posvađali to je njihov problem, dok su bili na vlasti bili su Demokratska stranka i ja među njima ne vidim nikakve razlike.Neki su se pravili da su lepi i pametni, drugi se nisu uopšte pravili nego su krali na sve moguće načine, rezultat je poznat, to je na stotine hiljada izgubljenih radnih mesta i na hiljade zatvorenih fabrika i privrednih društava.Šta

Jedna se zove vlast. Druga se zove novac. Kako je nestalo vlasti, a novca je bilo sve manje, tako su počeli međusobno da se svađaju, da se međusobno optužuju, da se pomalo udružuju, pomalo mire, itd. ali samo pokazuje kakva je to bila jedna družina koja je bukvalno Srbiju dovela do ivice propasti.To je ono što im je zajedničko. Međutim, mene iznenađuje jedna druga stvar, da li oni stvarno misle da smo mi ludi, da li oni stvarno misle da mi ne znamo da smo zaboravili šta su radili dok su bili na vlasti. Evo, imali smo pre nekih nedelju dana, možda i desetak, pojavili su se tamo neki Nikezić, Šoškić, Milojko Arsić. Oni su pričali o nekim bajkama. Vidim da ponovo bivši režim pokušava na bilo koji način da optuži sadašnju vlast za neke neuspehe i prva stvar koju ćete da čujete od njih jeste inflacija. Evo, to su ukoliko juče napadali.Kaže – inflacija. Inflacija u Srbiji za 2021. godinu biće oko 3,5%. Ja se slažem da je za vlade koje su od 2014. godine do danas birane to relativno visoka inflacija. Relativno visoka zato što inflacija od kada je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić na vlasti kretala se u rasponu od 1,5%, 1,7%, 2%, 2,5%, nisu to bile neke inflacije koje su pravile probleme privredi i građanima. Moglo je sa tom inflacijom, recimo 2015. – 1,9%, 2016. -1,2%,

i još kaže - mi smo tu odgovorni, postoje mehanizmi da se takva inflacija zaustavi. Postoje. Ali, kakav je to mehanizam kojim su oni zaustavljali?Pa, oni su povećavali referentnu kamatu stopu. To građanima ništa ne znači ako kažem, ali ako kažem da će svaki kredit koji građani imaju da poskupi, onda hajdemo da izračunamo da li je bolje kontrolisati inflaciju na 3%, 3,5% nego povećavati referentnu kamatnu stopu od koje će samo banke da imaju korist. Ali, to je samo jedna stvar. Pa, još kaže - inflacija je prouzrokovana cenom derivata nafte, a derivati nafte su neuobičajeno skupi zbog velikog zahvata države, znači, znači, konkretno, benzina i dizel goriva i kažu da je to zbog visoke akcize koju imamo.Što ne kažu da su tu akcizu oni doneli? Što ne kaže DS i njihov režim, bivši, da su akcize i poreska politika uspostavljeni za vreme njihove vlasti? I nije tačno da je gorivo sada skuplje nego što je bilo za vreme njihove vlasti 2012. godine, otprilike tu je bilo, dinar, dva, gore, dole razlika, ali i to neće da kaže.E, sada ja moram da postavim jedno pitanje. Ako su akcize i porezi nešto iz čega mi pravimo puteve, bolnice, vrtiće, škole, obezbeđujemo veću zaradu zaposlenima iz uprave uprave i zdravstvenog sistema, da li može neko da mi kaže, da li je bivši režim napravio nešto od tih akciza i poreza do 2012. godine? Jesu li uradili nešto za Srbiju? Jesu li uradili nešto za građane Srbije? li napravili neki put? Jesu li napravili neku bolnicu? O kliničkim centrima da ne pričam. Jesu li rekonstruisali neku školu, napravili predškolsku ustanovu? Bilo šta da su uradili, a isto su zahvatali od svakog litra goriva koliko i ovaj sadašnji režim.Napravili su most na Adi, koji košta, koliko, 650 miliona evra. Pre pet dana predsednik Republike Srbije je prisustvovao obeležavanju početka radova na izgradnji brzog puta, brze deonice od Požarevca do Golupca.

Toliko o tome kako su oni vodili Srbiju.Znate šta će sledeće da napadaju, sledeće napadaju potrošačku korpu, pa kaže ovako minimalna zarada mora da bude u vrednosti minimalne potrošačke korpe. Evo, ovako to izgleda za vreme njihove vlasti. Minimalna zarada 2008. godine bila je 159 evra, 2009. godine 161 evro, godine 154 evra i 2011. godine, valjda zbog izbora, 169 evra. Znači, za četiri godine vlasti bivši režim je uspeo da podigne minimalnu zaradu za svega 10 evra,

preko 80 evra više. I onda će oni da pričaju kako minimalna zarada treba da bude u najmanjoj vrednosti minimalne potrošačke korpe.Ja se slažem da treba da bude, ali to ne može ni preko noći, ali bi oni tu cenu minimalne potrošačke korpe dostigli za jedno 150 godina, toliko otprilike. otprilike. Ali, to je to kad neko misli da smo mi kratkog pamćenja, kratke pameti, pa nećemo da podsećamo građane kakvi su oni bili dok su bili na vlasti.Sledeća stvar koju napadaju, kažu ovako strane investicije, mnogo novca Vlada Republike Srbije daje za strane investicije i domaći investitori su u nepovoljnom položaju u odnosu na njih. Prvo, to nije tačno, to je apsolutna laž, apsolutna laž. Za svako radno mesto isto će dobiti i strani i domaći investitor. Ali, Ali, vrhunski je bezobrazluk da to kaže predstavnik bivšeg režima kome je najveća strana investicija bila znate koja? Prodaja „C marketa“ „Delezu“. To je njihova najveća strana investicija. I to je Mišković prodao „Delezu“, Srbija od toga nije imala nikakvu korist. Taj novac nije čak mogao ni da se koristi za stabilizaciju dinara u odnosu na evro, zato što je završio na Kipru, delom u Bugarskoj, delom u Sloveniji.Ali, zamislite vi taj vrhunski bezobrazluk da mangup izađe i kaže – vaše strane investicije nisu dobre. Pri tom, zaboravlja da ta mala, mikro i srednja preduzeća ne mogu da opstanu bez velikih sistema.Evo, npr. „Sartid“, tamo je sada „Hestil“, pa ta mikro, mala i srednja preduzeća koja rade kooperaciju sa „Hestilom“ zapošljavaju barem onoliko ljudi koliko zapošljava i direktno „Hestil“. Da nema „Hestila“, ne bi bilo ni njih. I po pravilu oni imaju otprilike slične plate, jer moraju da se takmiče sa „Hestilom“.Ali, znate, kad neko ne zna ekonomiju, kad ne zna pravila, kad misli da smo mi kratkog pamćenja i kratke pameti, on smatra da može da slaže, da ne govori istinu i da stekne neke jeftine političke poene.Kažu sledeće, i ovo je isto vrhunski bezobrazluk, kaže – 2020. godine bio je mali pad bruto proizvoda zato što mi inače imamo mali bruto proizvod u nominalnom iznosu, pa nije mogao mnogo ni da padne. E, dobro.

Minus 2,7%. A, jesmo li mogli da poredimo krizu koja je bila 2009. godine sa ekonomskom krizom koja je izazvana pandemijom korona virusa? Ne možemo.

zameni teza da steknu neke političke poene.Sledeća stvar koju će da napadnu jeste da nismo trebali građanima Srbije da dajemo nekakvu pomoć, da nismo trebali da dajemo ni privredi, da ako smo već i morali da to uradimo selektivno itd, Dobro, došli smo do zaključka da oni nikada ništa nisu davali građanima Srbije i da ako su dali uvek su nekako ti isti građani bili u minusu koliko god da su dobili od bivšeg režima.Nego, otkud taj toliki strah? Ja mislim da se bivši režim plaši da ne podelimo sve građanima, da ne podelimo sve građanima, da neće ostati ništa za njih ukoliko ih dovede neko čudo na vlast. Ja samo mogu da im poručim da ne brinu. Novca će u državnoj kasi, kojoj oni toliko teže, koji su toliko upropašćavali dok su bili na vlasti, biti uvek dovoljno da postepeno povećavamo i plate zaposlenima u javnom sektoru, plate u vojsci, u policiji, u zdravstvenom sistemu, u prosveti, da postepeno povećavamo penzije, da izgrađujemo Republiku Srbiju. Za to će uvek biti dovoljno para. Ne vidim koje čudo može njih da dovede na vlast. Kao što vidite, EU je odustala od dolaska na vlast Dragana Đilasa, DS i bivšeg režima. Čini mi se da su neslavno prošli u Americi. Ostao im je još samo Kurti, a Kurti se u Srbiji, ovoj ovde, ništa ne pita. Prema tome, džabe se boje, džabe se plaše, državne kase za njih više nema, niti će ikada biti.

govorimo o zakonu koji je od značaja za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj privrede Republike Srbije i za poslovanje privrednih subjekata na teritoriji naše zemlje, a takvih subjekata je sve više, sve ih je više zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije i to je apsolutno tako. Mi imao podatak da je na kraju oktobra meseca ove godine… Imamo podatke da je u Srbiji, da smo da smo privukli, primili više od tri milijarde i 140 miliona evra.Dakle, tri milijarde i 140 miliona evra direktnih stranih investicija i to je ubedljivo najviše u regionu, i to je više od 60% od ukupnih svih investicija koje se slivaju na Zapadni Balkan i ove brojke sigurno ne bi bile takve da nije, kao što rekoh na početku, odgovorne politike predsednika Aleksandra Vučića i ugleda Srbije koji danas ima i odgovornog rada Vlade Republike Srbije.Što se tiče tih investicija, najveći broj je svakako iz EU, iz SAD, ali svakako raste i broj investicija sa istoka, iz Narodne Republike Kine, iz Japan, Južne Koreje, ali svakako i Ruske Federacije.Pored svega ostalog to je svakako ono što doprinosi rastu naše zemlje i mi očekujemo da ćemo ovu godinu završiti sa rastom od preko 7%, što automatski za naše građane znači i veće plate i veće penzije i realizacija svih infrastrukturnih projekata koji su započeti, a svakako i nastavak, odnosno i otpočinjanje nekih novih značajnih kapitalnih projekata za Republiku Srbiju.Zakon o kome danas govorimo, dakle Zakon o privrednim društvima, važan je za bolji poslovni ambijent, za našu privredu i zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću u Srbiji je stvoren dobar poslovni ambijent, nikada bolji. Pre svega, važno je zato što se čuva mir i stabilnost u našoj zemlji. Zemlja je ekonomski osnažena, zemlji je vraćen međunarodni ugled i dosta novca se ulaže u infrastrukturu i ja mislim da svi shvataju koliko je važno ulaganje u infrastrukturu, u puteve, u modernu železnicu. To su neke osnovne, elementarne stvari da bismo bismo mogli da privlačimo investicije i Srbija je danas premrežena putevima, pored tih puteva se otvaraju fabrike, ljudi se zapošljavaju i ostaju da žive u mestima u kojima su sada i zasnivaju svoje porodice.Sve je to predsednik Aleksandar Vučić uradio u jednoj razorenoj, opustošenoj Srbiji, kakvu je ostavio tajkunsko-mafijaški režim i kako bi Dragan Đilas želeo ponovo da je vidi, ali građani Srbije vrlo dobro znaju kakve smo puteve imali do pre nekoliko godina, kakve su nam bile bolnice, kakve su bile škole, kolike su bile plate, penzije su se jedva isplaćivale i za vreme vlasti bivšeg režima 700.000 ljudi je ostalo bez posla samo su nizali katanci na na vratima od fabrika. To je pustoš koju su iza sebe ostavili Tadić, Jeremić i Đilas.Taj stručnjak za pustošenje Srbije, Dragan Đilas, odlazi ovih dana u Ameriku i iznosi najstrašnije uvrede i gadosti o svom narodu, o srpskom narodu, o državi Srbiji. To je velika sramota. On nikada u inostranstvo, dok je bio na vlasti, nije odlazio da uradi nešto dobro za Srbiju, da ostvari neki kontakt, da privuče neku investiciju, već je odlazio kako bi skladištio svoj novac u zemljama širom sveta, a sada svi ti odlasci u inostranstvo svode se na to da moli da ga neko dovede na vlast u Srbiji.Tako taj mrzitelj srpskog naroda i mrzitelj države Srbije i prosto jedan antidržavnik, posle vređanja srpskog naroda u Americi, daje sebi za pravo da govori šta će ostati u Srbiji posle Aleksandra Vučića. Ono što je ostalo iza njega, a u stvari ono što je ostalo samo njemu jeste definitivno 619 miliona evra koje je priznao da ima, jeste 68 miliona evra na 53 računa u 17 zemalja u svetu, jesu desetine stanova na ime njegovog brata, jeste svakako kuća „Velikog brata“ na zemljištu dečije ustanove Pionirski grad, jeste najveća pljačka i preprodaja TV sekundi i opljačkana je takođe i Direkcija za gradsko zemljište itd, mnogo toga. To je sve ostalo na njegovim računima i pustoš u državi Srbiji.To je ostalo, a danas dok je opozicija, u stvari ne možemo da kažemo ni opozicija, to je bivši režim, a i strukture koje deluju se ne mogu nazvati političkom partijom, jer to je jedno klasično preduzeće, klasična kompanija koja u svom programu rada, gde su zaposleni Marinika, Nikezić, Stevanović itd, njihov posao je samo da nanose štetu ugledu Srbije, da kriminalizuju predsednika Aleksandra Vučića, oni finansiraju medije koji psuju majku predsedniku Aleksandru Vučiću, koji kriminalizuju njegovu porodicu, pravi od njih legitimne mete, i to rade uposlenici u Stranci slobode i pravde, dakle u kompaniji „Multikom“.To je ono što je uradio bivši, mafijaško-tajkunski režim, a ono što je stvorio predsednik Aleksandar Vučić i kakve rezultate pravi to vidimo iz dana u dan, a naročito vidimo način i

počev od pozitivnog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, dakle, izgradnja metroa, izgradnja autoputeva, izgradnja brzih saobraćajnica, dolazak novih fabrika, imamo i najveći rast u Evropi, Evropi, kao što sam rekla, dobar odgovor tokom pandemije, osam milijardi evra je uloženo u pomoć privredi i građanima, imamo dovoljno vakcina, imamo pet vrsta vakcina, i ne samo to, imamo fabriku za pravljenje vakcina u Srbiji i malo koja država u svetu može da se pohvali sa ovakvim rezultatima.Za kraj želim da kažem da kažem da je sve ovo svakako važno za čitav privredni ambijent u Srbiji i dobra je vest za naše građane da od nove godine idemo sa daljim povećanjem plata i penzija. Važno je da kažemo da će minimalna zarada u Srbiji biti skoro 300 evra i ono ono što je dobar pokazatelj jeste da se učešće plate u ukupnom BDP smanjuje, što je dobro, jer se povećava učešće investicija. Takođe je važno da i dalje radimo na smanjenju opterećenja privrede, rasterećenje privrede kada je u pitanju porez na zarade.Za da dok se predsednik Aleksandar Vučić bori za jaku, modernu, uspešnu i naprednu Srbiju, Đilas i njegovi uposlenici traže sankcije Srbije, traže sankcije legitimno izabranom predsedniku, traže sankcije srpskom narodu, traže pokriće za svoje tajkunske kombinacije, za svoje pokradene milione, ali ne ne znaju da ih to neće dovesti na vlast u Srbiji, jer u Srbiji narod odlučuje ko će doći na vlast, građani Srbije kažu da politici rezultata, politici rada, politici jasnih planova, a ne politici, odnosno onome što su oni bili, što je kriminal, kažu ne pustošenju državne kase i onima koji pune sopstvene džepove, koji vređaju srpski narod i ruše ugled našoj državi. Zahvaljujem.

veoma važni predlozi zakona su danas pred nama i odmah želim da naglasim da snažno podržavam i da sam saglasan sa svim onim argumentima koje smo čuli u dosadašnjem toku čuli smo mnogo konkretnih podataka, uglavnom od našeg ovlašćenog predstavnika gospođe Tomić, kao i ovlašćenog predstavnika naše poslaničke grupe gospodina Marinkovića, čuli smo koji su ciljevi koje želimo da postignemo, čuli smo mnogo konkretnih rezultata koje smo ostvarili do sada i to u svim oblastima, a naročito uprivredi i ekonomiji i to je ono što nedvosmisleno, rekao bih, pokazuje da smo na dobrom putu i da smo nesumnjivi lider u regionu.Međutim, regionu.Međutim, predsedavajući, ne mogu a da se ne osvrnem na ono što se dešava ovih dana a to je snažna kampanja koja se sprovodi protiv Srbije, a koja je po mom mišljenju upravo direktna posledica ovakvih uspeha Srbije o kojima sam govorio i u toj kampanji prednjače brojni mediji iz regiona, Prištine, Zagreba, pogotovo iz Zagreba poslednjih dana, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svakodnevni predmet najgorih mogućih napada, uvreda, gadosti i oni su bukvalno, ali bukvalno uveli u svojim medijima dnevnu rubriku Aleksandar Vučić.Dakle, ne znam da li postoji još jedna zemlja na svetu u u kojoj je zapravo predsednik druge države, susedne države glavna tema svakog dana u medijima i to je već poprimilo razmere kolektivne histerije, jer bukvalno ne prođe dan a da Vučić nije tema sa sve maštovitijim i maštovitijim optužbama i besmislicama.Evo, ono što je poslednje od pre dva dana, hrvatski portal 24hr koji objavljuje članak u kom se psiholozi, nekakvi psiholozi, ne navode koji izjašnjavaju o Vučiću, pa kaže: „prenapuhani ego, narcizam, bez empatije, huliganski mentalitet“ itd, itd. čitav niz gadosti, uvreda, optužbi itd. Ovo je slika kako izgleda stanje u medijima u nama susednoj državi danas.Samo pre nekoliko dana imali smo organizovani napad na Danila Vučića, sina predsednika Srbije od strane istih tih regionalnih medija i to je sad već nešto što je postalo konstanta u njihovom odnosu prema Srbiji.Ako vas zanima, predsedavajući, zašto se to dešava razlog je u tome što očigledno ne mogu da se pomire sa činjenicom da je Srbija iz dana u dan sve jača i snažnija u svakom smislu, pogotovo u smislu privrede, jačanja privrede, jačanja ekonomije, dakle, po svim mogućim parametrima smo ih odavno, odnosno većinu zemalja iz regiona prestigli, a neke zemlje iz regiona za kojima smo kaskali decenijama unazad danas stižemo i polako prestižemo.Naravno da to nikom ne odgovara, naravno da se to nikom ne sviđa. Zašto bi Srbija koja je do juče bila slabašna i na kolenima danas bila snažna, uspravna i ono što je najvažnije samostalna i nezavisna u odlučivanju.Naravno da im se ne sviđa i u tom smislu treba posmatrati i poteze političara iz regiona i ako ste primetili određenu nervozu poslednjih dana videli ste kako Komšić prekida intervju kao poslednja, da kažem, kukavica samo zato što se novinar usudio da kaže da se lično ne slaže sa određenom, da kažem, formulacijom. Pa, naravno da se ne slaže, a zašto da se složi, pa, svi na svetu znaju da je u pitanju politička kvalifikacija. Najobičnija floskula politička kvalifikacija koja je i montirana tako da bude predmet dnevnopolitičkih pritisaka i na Republike Srpsku i na Srbiju.Svaka Srbiju.Svaka čast novinaru, mislim da je u pitanju novinar „Tanjuga“ ali svaka mu čast. Lično mislim da je greška što su uopšte radili intervju sa Komšićem, jer, šta uopšte ima Komšić da kaže? Šta od Komšića možemo da čujemo a da to već nismo čuli, a da to nije po ko zna koji put ponovljena laž ili neka besmislica o tome kako su Srbi genocidan narod, kako je Republike Srpska genocidna tvorevina, kako Kosovo treba da bude nezavisno itd. i ostale antisrpske teze i stavove.Međutim, predsedavajući, ovde je po meni mnogo veći problem, što postoje domaći mediji, čitav niz domaćih medija, to su vam redom ovi Đilasovi mediji koji apsolutno podržavaju ovakav narativ i sve što je usmereno protiv Srbije, protiv srpskih nacionalnih interesa, kod njih je to dobro došlo.Videli

generala Ratka Mladića, videli ste Aidu Ćorović i ostale koji se predstavljaju kao nekakvi građanski aktivisti, a svi do jednog su najobičniji partijski aktivisti. Različitih političkih opcija, ali sve one potiču iz nekada DS, i svi su,

Bio je tamo i Balša Božović i Bane Kuzmanović, bivši predsednik opštine Vračar i čitava plejada DOS-ovaca koji sada glume tu nekakve građanske aktiviste.Svaka čast policiji koja je odličnom organizacijom sprečila bilo kakve incidente, sprečila bilo kakvo nasilje, osim što su ta gospoda pokazala svoju nekulturu i primitivizam. To vam je ta lažna elita, to su vam ti lažni građanisti. Kod njih je sve lažno. Lažna elita, lažni građanisti, lažne demokrate.Ta Aida Ćorović je bila poslanik ovde u Narodnoj skupštini i to izabrana na listi DS i kao član njihov poslaničkog kluba, a sada u slobodno vreme baca jaja po gradu. Ide i divlja po gradu i baca i još se pita što je privedena zbog toga. Pa, u nekoj drugoj državi odma bi je odveli na posmatranje u neku adekvatnu ustanovu.Ali, oni su sada heroji ovih Đilasovih medija. Dakle, svako ko ima bilo šta da kaže protiv Srbije, protiv srpskih nacionalnih interesa, njima „N1“ i ostali Đilasovi i Šolakovi mediji otvaraju vrata, za njih je to

Dakle, za nju oni nisu adekvatni sagovornici. Ona pravi naravno intervju sa Bakirom Izetbegovićem i po ko zna koji put mu otvara i daje prostor da iznosi sve najgore o Srbima, o srpskom narodu, o našim političarima tamo, o Aleksandru Vučiću koji im je svakodnevno tema.Isto tako, primećujete u poslednje vreme, zapravo juče i danas opštu histeriju i tim medijima, rekao bih kolektivno veselje. Pazite sada, zbog jedne vesti koja kaže da Srbija nije pozvana na neki sastanak, seminar, samit, ne znam tačno o čemu se radi. Dakle, u pitanju je nekakav sastanak za demokratiju za koji niko ne zna ni kriterijume ko poziva, koga poziva, ko će učestvovati na tom sastanku, ali im je to sada glavna vest. Sada se kolektivno raduju zbog činjenice da Srbija nije pozvana na neki sastanak tamo.Dakle, suština je u sledećem i sa time završavam, sve što je usmereno protiv Srbije, srpskih nacionalnih interesa, to dobija podršku i prostor kod Đilasovaca, kod njihovih medija i zato ne treba ni da čudi predsedavajući zašto vode besomučnu kampanju 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji protiv Aleksandra Vučića, jer upravo je on taj, najsnažniji branitelj ili branilac srpskih nacionalnih interesa. Hvala.

Hvala.Uvaženi predsedavajući, gospodine Tvrdišiću, cenjene kolege i koleginice narodni poslanici, predstavnici Vlade, dragi građani Srbije, kao što je svima poznato, Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, stara se o pravnom položaju privrednih subjekata i sistemu obavljanja pojedinih privrednih delatnosti na teritoriji Republike Srbije.U

smo, podsetiću, 2017. godine, usvojili pregovaračku poziciju za Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava, gde se Srbija obavezala da će svoj pravni sistem usaglasiti sa pravnim tekovinama EU iz oblasti korporativnog prava. Da smo uspešni u ovom poslu potvrđuje i poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u oblasti ekonomije, gde je posebno istaknuto da smo zahvaljujući izuzetnom rastu u periodu pre krize izazvane kovid virusom uspeli upravo da ublažimo ove posledice.Izmene o kojima danas govorimo poboljšaće pravni položaj i zaštitu manjinskih akcionara, članova privrednog društva, ali svakako će uticati i na unapređenje pozicije Srbije na "Duing" biznis listi.Ono što je pored svih ostalih novina koje donosi ovaj Predlog izmene i dopune Zakona o privrednim društvima, a posebno bitna je novina da se uvodi sudska zaštita onih lica čije su adrese stanovanja bez njihovog znanja i saglasnosti prijavljene u registru privrednih subjekata, gde su registrovane kao adrese privrednih društava i preduzetnika. Naime, postupak registracije u Agenciji za privredne registre odvija se po načelu formalnosti, u kojem registrator nije ovlašćen da ispituje da li u momentu podnošenja registracione isprave postoji osnov za korišćenje prostora u kome je sedište privrednog subjekta.Svedoci smo da je povećan broj predstavki građana koje ukazuju na probleme koje ovi građani čije su zapravo adrese stanovanja zloupotrebljene, oni imaju probleme sa javnim izvršiteljima i javnim preduzećima i njihove adrese stanovanja su iskorišćene kao fiktivna poslovna sedišta, tako da ovo predloženo rešenje smatram jako značajnim i ispravnim, kao što smatram ispravnim i da postupak postupak po tužbi za brisanje registrovane adrese bude hitan.Pored ovakvih zakonodavnih rešenja kojima Narodna skupština i mi kao narodni poslanici dajemo pun doprinos razvoju poslovnog ambijenta u Srbiji, mislim da je od naročitog značaja takođe što je Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju tržišta kapitala za period od 2021. godine do 2026. godine. Takav jedan dokument je prvi put donet

između ostalog, treba da doprinese privrednom rastu zasnovanom na ekonomiji znanja, povećanju izvoza i rastu BDP. Start-ap Start-ap su takođe privredni subjekti, bilo da posluju u formi privrednog društva ili da posluju kao preduzetnici i kao takvi, s obzirom da ih najčešće formiraju mladi ljudi koji imaju poslovnu ideju, mislim da su i odlično sredstvo u borbi protiv sive ekonomije, jer uče početnike u biznisu poreskim obavezama ali i poreskim olakšicama koje im njihova zemlja pruža.U pruža.U tom smislu, vrlo je bitno što je Srbija u poslednjih nekoliko godina uložila veliki napor da osnuje i osnaži naučno-tehnološke parkove i start-ap centre, kao institucije koje olakšavaju start-apima početne godine poslovanja. Ove dve institucije, i naučno-tehnološki parkovi i start-api jesu jedan mehanizam borbe Srbije da uhvati korak sa Četvrtom industrijskom revolucijom. Ovo je oblast u kojoj Srbija, da bi uspela da isprati svetske tokove, mora da trči maraton, a s tim što od samog početka trči sprint i onda nastavlja dalje.Međutim, istakla bih da Srbija od 2012. godine trči maraton na gotovo svim poljima. Tako danas u Srbiji i nije vest kada se otvori nova fabrika, danas u Srbiji nije vest ni kada je ukupan priliv stranih investicija u periodu od januara do oktobra ove godine premašio iznos od tri milijarde i 140 miliona evra, jer su,

u Srbiji odgovornom politikom možemo da kažemo građanima Srbije da imamo energetsku stabilnost i da nema straha od poskupljenja energenata na svetskom tržištu.Što

poručujem da je Srbija zahvaljujući Aleksandru Vučiću povratila međunarodni ugled, da ne postoji političar u novijoj srpskoj istoriji koji je imao veći broj bilateralnih i multilateralnih kontakata i sastanaka sa svim svetskim liderima i da samo političar takvog kalibra može da vodi Srbiju u ovim tokovima istorije. Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvažena ministarka, koleginice i kolege narodni poslanici, svojom diskusijom želim da podržim predloge četiri zakona koji se danas nalaze pred nama.Mislim da je naročito značaj ovaj zakon, odnosno izmene i dopune Zakona o privrednim društvima, zašto što je Akcionim planom Republike Srbije za period 2020-2023. Akcionim planom za popravljanje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke po pitanju uslova poslovanja predviđeno da se ovakav zakon i donese, kao što je to predviđeno i obavezama koje smo preuzeli tokom pregovora o pristupanju EU, zato što se sada naši pravni propisi u ovoj oblasti usklađuju u potpunosti sa evropskim direktivama, odnosno evropskim zakonodavstvom.Zaista smatram da je zakonodavstvo EU jedno vrlo napredno zakonodavstvo i da Srbija u svim oblastima svoje unutrašnje zakonodavstvo treba da usklađuje sa njim, bez obzira kada ćemo, da li ćemo uopšte pristupiti ili nećemo EU.U ovom zakonu se posebno naglašava zaštita prava manjinskih akcionara i njihovo pravo da u svakom trenutku mogu da znaju visinu zarade u strukturu zarade, odnosno strukturu onoga što ulazi u zaradu ili nadoknadu direktorima, izvršnim direktorima i članovima nadzornih odbora.Takođe, odbora.Takođe, uvodi se i kontrola da li negde postoji lični interes u poslovanju tj. rukovođenju privrednim društvima. Ovde se misli na lični interes onih koji upravljaju i donose finansijske odluke, da li su možda u nekom sukobu interesa, itd.Tako da, ovaj zakon u stvari podstiče i doprinosi jednoj većoj transparentnosti u poslovanju i uopšte stvara jedan povoljniji ambijent što će u svakom slučaju doprineti poboljšanju naše pozicije na „Duing“ biznis listi. Mi znamo da je u periodu vladavine SNS, odnosno od kad je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za vođenje države, Srbija je značajno napredovala na toj listi zato je i priliv direktnih stranih investicija u Srbiji tako velik i tako značajan poslednjih godina.Ono na šta ja želim da se osvrnem je nešto što je izuzetno aktuelno i što je mene potpuno šokiralo, a to je prijem Dragana Đilasa od strane američke administracije, jer ja, gledajući tu vest na televiziji, zapitao sam se – koga taj čovek predstavlja i koga su oni zapravo primili?Razumem da je u pitanju neka parlamentarna grupa, odnosno da je u pitanju neki poslanički klub, ma kako on malen bio, ali to su legitimno izabrani predstavnici jednog dela građana koji misle različito od većine. Međutim, u pitanju je jedna neparlamentarna opcija, opcija koja nema u ovom trenutku bilo kakav politički legitimitet, niti bilo kakvu težinu, a prema istraživanjima javnog mnjenja neće ni imati neku značajniju težinu u političkom životu Srbije, tako da mene iznenađuje da su uopšte ljudi u američkoj administraciji izdvojili vreme, odnosno potrošili vreme na Dragana Đilasa.Može da iznenadi, a može i da govori o nečemu što i nije baš tako prijatno, jer Dragan Đilas kaže da su oni tamo razmenili mišljenje o stanju u Srbiji.

i duboko sam ubeđen da se Dragan Đilas trudio da bude veći katolik od pape, odnosno da napljuje Srbiju i sopstveni narod iskritikuje više od onih kod kojih je otišao u goste.To pismo sedam kongresmena, zapravo albanskih i bošnjačkih lobista i oslanjanje Dragana Đilasa na te snage u stvari govori o jednoj o jednoj vrsti nacionalne izdaje, odnosno o bedi jedne politike koja se oslanja na neprijatelje interesa srpskog naroda. Tih sedam kongresmena nije ništa značajno, radi se o ljudima koji nemaju neku političku težinu tamo, nemaju neki značajan ugled. Kongresmena ukupno ima 435, tako da sedam kroz 435 je jedan prilično zanemarljiv broj, osim ukoliko to nije signal nekih ozbiljnijih pritisaka američke administracije u odnosu na Srbiju.Znate, ta zajednička izjava i konstatacija da je Srbija destabilišući faktor na Balkanu, pa to je, što kažu, da puknete od muke. Znači, Srbija poslednjih godina, posebno predsednik Vučić, tolike napore ulaže da imamo dobre odnose sa svim susednim zemljama, da rešavamo sva otvorena pitanja. Srbija se uvek odaziva na učešće u dijalogu sa Prištinom. Srbija je ispunila sve što je Briselski sporazum od nje tražio. Druga strana nije ispunila ništa i sada je Srbija destabilišući faktor na Balkanu. Srbija koja kaže – da, mi

Sada je Srbija destabilišući faktor na Balkanu, a nisu oni koji hoće da menjaju Dejtonski sporazum, da ukinu prava Republici Srpskoj, nisu oni koji ne poštuju Rezoluciju 1244, nisu oni koji su priznali nezavisnost Kosova, koji stvaraju kosovski zaštitni korpus i kosovsku vojsku. Ne, nego je Srbija destabilišući faktor na Balkanu.Znači, jedna laž koju čovek prosto ne može da proguta, a ta saglasnost da Srbiji treba uvesti sankcije, to mene ništa ne iznenađuje. Nije prvi put u poslednjih 30 godina da čelnici DS ili uopšte ljudi koji su pripadali toj političkoj grupaciji se zalažu za sankcije protiv sopstvene zemlje kako bi ostvarili sopstvene političke interese.Najviše vređa i boli izjava o Srbima koji predstavljaju srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ta izjava da Srbe na Kosovu predstavljaju kriminalci je do te mere poltronska i ulizivačka da prosto to ne može da se izmeri. Prosto, nekome govorite ono što voli da čuje, kako bi porasli u njegovim očima. Znate, na taj način, tom izjavom on pokušava da delegitimizuje predstavnike Srba na Kosovu i Metohiji. ako je neko kriminalac, onda on nema legitimitet da predstavlja građane. Onda za koga su Srbi na Kosovu glasali? Znači, to je jedna toliko prljava i pokvarena izjava, za koju zaista nemam reči. Ja bih rekao, da me ne shvate pogrešno, čak i kad bi to bilo tako, a nije, to je naša unutrašnja stvar i mi naše unutrašnje stvari treba da rešavamo sami, a ne da idemo u Ameriku i da jedni druge ogovaramo. U Ameriku ili bilo gde, nezavisno o kojoj se zemlji radi.Kolega Bakarec je pomenuo slučaj Pionirskog grada u Beogradu, gde je taj isti Đilas dok je bio na vlasti, jednostavno izgovarajući se izgradnjom objekta za dnevni boravak dece i proglašavajući društveni interes, izgradio jedan montažni objekat od 2.000 kvadrata koji je bio njegov studio za snimanje „Velikog brata“, preko kojeg je pokupio prve milione i ogromnu količinu novca. Gradu ništa nije platio. Znači, objekat je izgrađen 2005. godine, a papiri za njegovu izgradnju su bili gotovi tek godinu dana kasnije, 2006. godine. Takav čovek misli da može ponovo da se vrati na vlast u Beogradu i u Srbiji.Sećam se, gledao sam na internetu jedan tonski snimak, u pitanju je njegov glas, tu nema govora, gde on savetuje svoje prijatelje iz glavnog odbora DS kako se prave velike pare, pa kaže – znate, napravite firmu i napravite lanac, a na kraju tog lanca obavezno mora da bude budžet ili neko veliko javno preduzeće iz koga se sve to crpi. E, tako se prave velike pare.Što

u rukovođenju Beogradom, ja ću da navedem depešu koju su iz ambasade poslali 19. marta 2009. godine, to je ono otkriće Vikiliksa, gde je Đilas rekao da je njegov plan za razvoj Beograda više marketinški nego realan. U poverenju je rekao američkim diplomatama da je to više marketinška priča nego što je plan realan. Pa svi njegovi planovi i sve njegove priče su samo marketing i ništa više, to je odavno poznato.Sad

Meni je žao, ali vidim da se naši interesi razlikuju na ovom prostoru, odnosno interesi srpskog naroda i interesi neke administracije koja je dovela do agresije na Srbiju i SR Jugoslaviju 1999. godine i mislim da ta administracija sada obnavlja taj politički pristup rešavanju pitanja na Balkanu. Nikome ne odgovara jedinstven srpski narod, jedinstvena Srbija, jedinstvo u Srbiji. Znači, potrebno je imati kamičak u cipeli, potrebno je imati i neku drugu stranu koja će da na određeni signal uče i buče, krene i galami, izvršava određene naloge i na taj način oteža predsedniku koji legitimno predstavlja zemlju da rešava stvar.Znači, stvar.Znači, kako bi se lakše dočepali nezavisnosti Kosova i kako bi izvršili pritisak na Republiku Srpsku, ovde treba ojačati one snage koje se okupljaju oko Dragana Đilasa, tj. pokvariti nacionalno jedinstvo koje postoji u ovom trenutku. Zamislite tu slobodu da je Dragan Đilas javno komentarisao u negativnom smislu američkog ambasadora Entoni Godfrija. Kaže – dve godine je bio tu i povlače ga, ništa od njega, nikakav pritisak nije vršio na Beograd itd. Čekajte, šta oni hoće? Da američki ambasador ovde dođe sa bičem i da koristi bič, primenjuje bič prema Srbiji, prema vlasti u Srbiji, da nas natera da se ponašamo onako kako oni hoće? Ali on to priželjkuje, jer je on to javno rekao neposredno posle posete SAD.Želim da SAD.Želim da prokomentarišem ono što je komentarisao i kolega Aleksandar Marković, a to je nešto što se ovih dana dešava u Beogradu, to je pokušaj onih koji su verovatno za to dobro plaćeni ili sponzorisani, a možda i sami veruju da u stvari oni dobijaju novac za neke projekte i da u stvari oni to ne rade, nego oni to zaista misle, da se stvori utisak da Srbija štiti ratne zločince, da Srbija nije raščistila sa nekom prošlošću i da to bude dodatni teret koji će Srbiji da se stavi na pleća.Nasrtaj na mural koji je posvećen Ratku Mladiću je u stvari, upravo to. Zašto baš sada, zašto u ovom trenutku i zašto im taj mural smeta? Još je čudnije što se svi srpski generali koji su učestvovali u odbrani Kosova i Metohije, kao pripadnici vojske Jugoslavije, pre svega mislim na generala Vladimira Lazarevića, ali i ostale, od strane tih krugova pominju u izuzetno negativnom kontekstu, i kažu da, da, to su osuđeni dokazani ratni zločinci. Pa, gde su dokazani? Pred Haškim tribunalom, koji je sudio samo Srbima i koji je zapravo samo Srbe osudio, a sve druge oslobodio.Tako da, pokušaj jednog dela nevladinog sektora i opozicije, da sad aktuelizuju pitanje ratnih zločina u Srbiji i o tome da je Srbija nazadna, da nije raščistila sa tom pričom i tim pitanjem, je nešto što takođe u tuđim interesima i u smislu pritiska po pitanju KiM i Republike i Republike Srpske.Pazite, Inicijativa mladih za ljudska prava, 9. novembra je pokušala da prekreči, ili uništi mural posvećen Ratku Mladiću, i naravno, da je policija ispravno reagovala, jer će to izazvati, i izazvalo je reakciju druge strane, i onda dolazi do bespotrebnih sukoba ljudi Onda, ako pogledate ko je Inicijativa mladih za ljudska prava, vidite da je to organizacija osnovana 2003. godine, da ima sedište u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Prištini i Podgorici. Zanimljivo, ima sedišta samo tamo gde živi ili odakle je proteran srpski narod, a njihov zadatak je glavni, suočavanje sa prošlošću. Ako se suočavamo sa prošlošću hajde da svi suočimo.Što se Hrvati ne suoče? Šta pripadnici ove nevladine organizacije rade u Zagrebu? Zašto lepo Hrvate ne suoče sa prošlošću da su proterali 250 hiljada Srba i da su 2000 ubili u toj akciji proterivanja. Zašto Bošnjake u BiH ne suoče sa prošlošću po pitanju ubijanja civila u selima u okolini Srebrenice? Zašto kosovske Albance ne suoče sa prošlošću prošlošću proterivanja preko 150 hiljada Srba sa Kosova i Metohije. Ne, suočavanje sa prošlošću je da Srbi priznaju da su krivi za sve, da svima daju ono što hoće, e, onda možemo da idemo dalje.Zanimljivo je da je u tom protestu, recimo, učešće uzeo neki sindikat farmaceuta i lekara. Ne znam otkud sindikalni predstavnici u jednoj takvoj manifestaciji, zna se čime se sindikati bave. Ako se bavite pravima lekara i farmaceuta, vama je mesto da razgovarate sa direktorima kliničkog centra, ministrom, i drugim ljudima koji se bave pitanjima iz oblasti zdravstva, a ne da učestvujete u krečenju nekog murala.To što su DS i druge stranke učestvovale u tome, to mi je potpuno jasno. Pripadnici BG prajd tima, naravno, taj tim se finansira iz inostranstva, ogromni milioni donacija stižu za prajd, tu se mnogi dobro omaste, i naravno, oni imaju obavezu da učestvuju u ovakvim akcijama, ali to ne znači da je to stav čitave gej zajednice, ili neke druge zajednice u Srbiji, po pitanju nacionalne politike i nacionalnih pitanja.Pokret slobodnih građana, Žene u crnom, Fond za humanitarno pravo, šta reći? Poznati igrači koji su stalno bili na strani suprotnoj od srpske. Nažalost, uglavnom su Srbi, žive u Beogradu, ali su uvek bili najamnici tuđih interesa.Na kraju, ono što me iznenadilo, na tom spisku je neki Pokret Marks21, valjda, Marks u 21. veku, koji kažu da treba izvesti radničku revoluciji na Balkanu, da sve zemlje treba da postanu socijalističke i da se napravi balkanska socijalistička federacija. Sada, vidite kakvi politički realisti su učestvovali u celom tom događaju. Na sajtu te Marks21 organizacije našao sam da kažu da je korona virus možda prirodna katastrofa, ali je verovatnije da je to bolest kapitalizma. Kada to pročitate i vidite da su oni učestvovali u ovom, da kažem, da kažem, skrnavljenju murala Ratku Mladiću, onda vi vidite o kome i o čemu se radi.Naravno, nikada nisam podržao bilo kakvo zlostavljanje, a kamo li ratni zločin, i mislim da je Ratko Mladić, omiljen u Srbiji, bez obzira na haške presude, ne zato što se nešto desilo u Srebrenici, zato što je tamo izvršen ratni zločin, za koji ne znam da li je on odgovoran, ili neko niže u hijerarhijskom lancu, nego je omiljen zato što je stao na čelo vojske Republike Srpske, da odbrane srpski narod u BiH. Zato ga mi Srbi volimo, a ne zato što je ubio nekog, ili formacijski odgovoran za počinjen zločin nad Bošnjacima.Kao što ništa nemam i nikad nisam imao protiv Amerike, Amerike koja je bila naš saveznik u dva svetska rata, Amerike koja je primala siromašne ljude iz Like, Dalmacije, Hercegovine, tokom čitavog 20 veka, koji su tamo ostajali da rade, zasnivali porodice, koja je primila naše ljude posle pobede komunizma u Jugoslaviji 1945. godine koji su se nastanili u Čikagu. Amerika je u istoriji našim međuljudskih odnosa u najvećem delu bila naš podržavalac i naš saveznik. Ona je svoju politiku prema Srbiji promenila poslednjih 30 godina, zapravo prema srpskom narodu. Mi se nismo promenili, mi ni sa Amerikom, ni sa Britanijom i sa svima drugima, naravno sa Kinom i Rusijom i ostalima želimo podjednako dobre odnose, ali su neki od njih promenili odnos sa nama i tu je problem. Geografija se nije promenila, ali se izgleda geopolitika na Balkanu promenila i onda su neke države dobile druge granice, neki entiteti su se proširili, neki smanjili

ali taj spot ne može da prebriše sećanje u poslednjih 30 godina, ne može da prebriše bombardovanje Republike Srpske 1994. godine, agresiju na SRJ 1999. godine. To što prstom nisu mrdnuli kada su 2004. kosovski ekstremisti popalili srpska sela i proterali ljude iz svojih kuća. To što su priznali kosovsku nezavisnost, to što ne poštuju Rezoluciju 1244, to što su uvek žmurili na jednostrane poteze Albanaca i što zaista podržavaju i Bošnjake u BiH, i Albance na Kosovu i Metohiji da otmu deo naše teritorije.U suštini ono što mi ne volimo to je američki imperijalizam koji ovog puta i u ovom slučaju upere je protiv nas, mešanje u naše unutrašnje stvari. Naše simpatije i dalje ostaju prema onoj Americi koja do 90-ih godina bila i kakvom se ona činila i utisak o njoj smo sticali kroz muziku i kroz filmove i naravno učeći istoriju i do Prvog i oba svetska rata i do Drugog svetskog rata.Zahvaljujem